Шановні колеги, займайте, будь ласка, місця.

Доброго ранку, шановні колеги народні депутати, гості Верховної Ради України! Прошу народних депутатів підготувати картки для реєстрації. Шановні колеги, розміщуйте, будь ласка, картки.

Шановні колеги, готові до реєстрації? Колеги? Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 365 народних депутатів України. Шановні народні депутати! Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп внесенням пропозицій, оголошень і заяв, повідомлень. Прошу представників фракцій записатись на виступ. Поки колеги записуються на виступ, у мене є декілька оголошень. У вівторок, 3 вересня 2019 року відбулось організаційне засідання Лічильної комісії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Головою Лічильної комісії було обрано народного депутата України Корнієнка Олександра Сергійовича. Заступником голови Лічильної комісії обрано народного депутата України Павленка Юрія Олексійовича. Секретарем Лічильної комісії обрано народного депутата України Устінову Олександру Юріївну. І друге. Шановні народні депутати, для виконання депутатських повноважень вам було видано бланки народних депутатів України. Звертаю вашу увагу, що, відповідно до статті 24 Закону України "Про статус народного депутата України", народні депутати зобов'язані використовувати депутатські бланки лише для офіційних запитів, звернень та листів, які підписуються ними власноручно. Також інформую, що у разі вашого звернення до Кабінету Міністрів України, згідно з Регламентом, уряд, не підлягають реєстрації в його секретаріаті документи, які підготовлені з використанням факсимільного відтворення підпису особи. Такі документи секретаріат Кабінету Міністрів повертає адресатові без розгляду. Тому я прошу вас у роботі не використовувати так звані факсиміле, а підписувати документи власноручно. Зі свого боку даю доручення Апарату Верховної Ради України не реєструвати документи, підготовлені з використанням факсимільного відтворювання підпису особи. У мене все. Дякую. Від фракцій записались: "Слуга народу", Кицак Богдан Вікторович, фракція політичної партії "Слуга народу". Прошу дати слово. 10:06:58 КИЦАК Б.В. Всім доброго ранку! Хочу передати слово Гетманцеву.

Доброго ранку, шановні колеги! Дякую за передачу слова. У нас сьогодні дуже важливий день, такий важливий, як і будуть інші наступні дні при розгляді тих законодавчих ініціатив, які визначені Президентом невідкладними. Я прошу звернути вашу увагу на те, що те, що ми будемо обговорювати сьогодні з вами у складі тих близько 70 законопроектів, не сьогодні, а сьогодні та в наступні дні в складі 70 законопроектів, які визначені Президентом як невідкладні, це є система рішень, система взаємопов'язаних заходів, які в різних сферах суспільного життя спрямовані на виведення нашої країни з кризи, спрямовані на майбутнє. Я прошу вас уважно поставитися до цих законодавчих ініціатив і з усією відповідальністю, відповідальністю за країну, відповідальністю, яку надав нам український народ, поставитися та підтримати ці ініціативи. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. До слова запрошується Железняк Ярослав Іванович. Святослав Іванович Вакарчук, фракція партії "Голос". Доброго ранку, шановні колеги! Доброго ранку, шановні головуючі! В неділю в чудовий сонячний ранок відбувся, справді, сонячний день для України - нарешті 24 наших військовополонених моряків та 11 в'язнів Кремля повернулися додому. І я хотів би… (Оплески) я хотів би наголосити, що це, справді, дуже хороша подія для всіх нас, для всієї України і, справді, велика моральна перемога в першу чергу для сімей і близьких та й для всіх нас. І я хотів би подякувати з цієї трибуни всім, хто долучився до звільнення наших заручників – це і команди обох президентів теперішнього і колишнього, це і адвокати, це і правозахисні організації, і всі інші, вони заслуговують на наші оплески. Дякую. (Оплески) І я думаю, що дискусії, які точаться останнім часом оці 2 дні, а ще й до того з приводу питання звільнення заручників мають бути сьогодні зупинені. Не стоїть питання - добре це чи не добре, життя і свобода будь-кого з наших громадян є безцінні, ми мусимо це поставити як аксіому і перестати сперечатися з цього приводу. Не може бути жодних питань в питанні чи потрібно було чи не потрібно було цього робити – це очевидно. Але залишається багато інших питань, зокрема залишається відкритим питання якою є є стратегія зовнішньої політики сьогодні українського керівництва, української держави. Особливо, коли це стосується наших відносин з Російською Федерацією. В тому числі, як в цьому сенсі виглядає процес звільнення заручників, в цьому контексті. Ми хотіли би отримати ці запитання і від Президента, і від Міністерства зовнішніх справ, закордонних справ, які здійснюють зовнішню політику. Разом з тим, я хотів би нагадати нам всім, що за Конституцією Верховна Рада України формує засади внутрішньої та зовнішньої політики. І це в тому числі і наша з вами справа – формувати нашу поведінку на міжнародній арені. Саме тому я хотів би звернутись сьогодні до шановного пана голови профільного комітету Богдана Яременка з проханням якомога швидше скликати засідання комітету і на ньому, а потім і в стінах Верховної Ради, нарешті визначитися з нашою офіційною позицією з приводу Парламентської асамблеї Ради Європи. Чи формуємо ми делегацію чи ні? Якщо формуємо, то чи їдемо ми на сесію чи ні? Якщо так, то з якими меседжами? Нам потрібно чіткі відповідні. Їх чекає від нас суспільство, їх чекають від нас наші міжнародні партнери. І останнє. Знаєте, фракція "Голос" має власні законопроекти, в тому числі які би допомогли підсилити нам всім, і в тому числі команді Президента, нашу зовнішню політику, в тому числі за прирівняння до державної зради за сепаратні переговори. Але поки що політика

насправді всі фракції в парламенті могли повноцінно здійснювати свої функції і формувати засади зовнішньої політики. Фракція "Голос" є конструктивною. Фракцією ми готові підтримувати всі конструктивні пропозиції інших колег, в тому числі сьогодні в Святослав Іванович. Дякую. До слова запрошується Ірина Володимирівна Геращенко, фракція "Європейська солідарність". Дорогі українці! "Європейська солідарність" так само захоплюється мужністю і незламністю в'язнів Кремля, звільнених цієї суботи. А також мужністю і силою волі їх рідних. І, ви знаєте, тепер я хочу нагадати, що Україна звільнила незаконно утримуваних. На обмін, ми віддали реальних диверсантів, вбивць, "людський шлак", який тут вербувала Москва для підриву мирного життя в Україні. І завдання української влади, дипломатії, кожного з нас, щодня, на всіх майданчиках нагадувати це нашим європейським партнерам. Бо дехто так захопися "Cher ami, Владімір", що скоро йому вручать Нобелівську премію миру, якщо й далі так буде йти. Варто нагадувати, що поки що Путін – це той, хто розв'язав війну, а не той, хто несе хоч якийсь мир в Україні. І в цьому контексті, я хочу нагадати, друзі, що серед звільнених, наприклад, є Володимир Балух, якого посадили на кілька років у в'язницю за український прапор в Криму. І в той же день коли звільнили патріота Балуха, в Станиці Луганській хтось, чи то центральна влада, чи то регіональна влада, дала наказ опустити, зняти українські прапори, щоби не дратувати іншу сторону. Ви знаєте, якщо когось в цій країні дратує український прапор, нехай їдуть геть, в Москву. І ми хочемо подякувати патріотам, волонтерам, військовим, які цю ганьбу припинили, і разом з військовими сьогодні підняли український прапор поблизу Станиці Луганської. В цьому контексті, ми очікуємо від Верховної Ради України негайного, не пізніше завтра, прийняття постанови про засудження проведення незаконних виборів в Криму окупантами. Ми дякуємо Меджлісу кримськотатарського народу, які зробили відповідне звернення до кримчан. І дякуємо кожному кримчанину в окупації, кримським татарам, українцям, які проігнорували ці вибори і псевдовибори. Але ми, як парламент, маємо дати цьому оцінку. А тепер, що стосується роботи парламенту. Ви знаєте, правляча більшість пишається тим, що два дні вони працювали, як "шалений зелений принтер". Цього дня вони пропонують уже працювати, як "безсоромний зелений зелений ксерокс". Тому що вкрали низку законів, над якими роками працював уряд, депутати, які, як перехідні перейшли до парламенту дев'ятого скликання, але їх зареєстрували під новими номерами. Я прошу мене не перекрикувати, мати повагу до виступаючого тут представника опозиції.

що ви прийняли рішення, що цілий місяць не буде "години запитань до Уряду"? В мене запитання до мажоритарних депутатів, ви також з цим погоджуєтесь, що ви місяць не будете мати права задати запитання уряду? Ми з цим не погоджуємося Дякую. До слова запрошується Гузь Ігор Володимирович, депутатська група "За майбутнє". Ігор Гузь, Волинська область, "За майбутнє". Наша депутатська група це 23 депутати, які представляють свої округи у парламенті. Ми порахували, що близько 3 мільйонів людей ми за захищаємо інтереси ось тут, в цьому залі, тому що це виборці наших виборчих округів. І, як депутати-мажоритарники, переважна більшість з нас, ми на цих вихідних були у своїх округах, спілкувалися з людьми, в різний спосіб, зустрічалися і так далі. Без сумніву, люди задоволені відміною депутатською недоторканності, без сумніву, всі з радістю сприйняли звільнення наших полонених. Але, якщо ви думаєте, тут всі присутні і, зокрема, представники монобільшості, що було багато питань по збільшенню можливостей для Генеральної прокуратури, питання очищення влади, питання імпічменту, то ви помиляєтесь. Переважна більшість запитань, які лунали від нас, від виборців до нас, наступні, що нова влада збирається робити з тарифами? Це турбує всіх. Я депутат мажоритарник, мої колеги, ми не можемо за монокоаліцію, за уряд дати відповіді на ці питання. І тому знаючи, що не буде місяць запитань до уряду, які мали бути за Регламентом, я хотів би з цієї трибуни запитати керівника уряду і представників монобільшості, де план, що пропонує "Слуга народу" і уряд в питанні тарифів? І дуже хотілося, щоб це питання не прозвучало тоді, коли вже розпочнеться опалювальний сезон. Адже, на жаль, хочеться це комусь чи ні, переважній більшості наших з вами виборців, це основне питання, яке турбує. Друге. Субсидії. Люди чують про те, що буде звірка субсидій, буде зменшення кількості тих, хто їх отримує, збільшення, яка процедура? Ніхто нічого не знає. Я хотів би від імені нашої депутатської групи теж звернутися до уряду і терміново дати роз'яснення, дати бачення з приводу субсидій. Третє. Органи місцевої влади, об'єднані громади, міста, керівники цих органів місцевого самоврядування вони звертаються до нас, певні податки вони будуть далі йти в бюджет місцевий, чи ні? Яке навантаження будуть отримувати органи місцевого самоврядування на перспективу, як скорегувати підготовку до бюджетів місцевих на 20-й рік? На ці питання ми не маємо відповідей, час йде, вже немає про що говорити на попередників, вся влада в країні належить представникам "Слуги народу" і нам, як мажоритарникам задають питання, а я, зокрема, від імені колег задаю це питання вам. Тому, будь ласка, дайте відповіді: тарифи, субсидії, місцеве самоврядування. Дякую. Дякую. Рабінович Вадим Зіновійович, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Шановна президія, колеги, шановні виборці! Мабуть єдине, що витримала і вижила в Україні протягом 28 років, це що? Свобода слова. Так чи інакше її прагнули притискувати всі керманичі нашої держави, але вона вижила. Свобода слова виписана в 34 статті Конституції, вона стверджує: "Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження свої поглядів і переконань. Кожен має право вільно зберігати, збирати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб". Без свободи слова немає демократії і в нас не буде. Хочу нагадати також, що перемога партії "Слуга народу" стала можливою завдяки ЗМІ та телебаченню, які транслювали різні думки. Але зараз ми бачимо як Нацрада з телебачення та радіомовлення виносить рішення щодо позбавлення каналу NewsOne ліцензії та звертається до суду аби надати цьому рішенню силу. Це та сама Нацрада, в якій троє вже за законом не мають повноважень, а один взагалі незаконно назначений на цю посаду. Це та сама Нацрада, якою займається Державне бюро розслідування з приводу розхищення 100 мільйонів, це та сама Нацрада, в більшості своїй призначена попередньою владою казнокрадів, які прагнуть зберегти крісла і при нинішній владі. Було влаштовано незаконне показове судилище над каналом, через висловлювання гостей у прямому ефірі. Наведу приклад моїх слів, за які, в тому числі, відтепер позбавляють канал ліцензії. Цитую: "Ми об'єднались заради миру, ми зупинимо тарифний геноцид, ми встановимо мир на Донбасі". У цих словах побачили розпалювання національної ворожнечі. Вдумайтесь в це, в залі Нацради під час засідання було багато людей у формі, які не могли потрапити туди без завчасно оформленої перепустки. Дивно, що цим усім керував дехто, хто? Стерненко, що проходить зараз по групі злочинів, останнє з яких – убивство людини. Вас це не турбує? Не дивує? А чи не дивує вас, когда с гранатомета расстреливают канал "112". А не дивує вас, що багатьох журналістів цькують на вулицях, вбивають? При цьому нікого не хвилює, що на каналі NewsOne ми бачили усі думки, а на інших каналах ні я, ні мої однодумці ніколи не бувають. Мене це теж не турбує, це так я… Я дуже вдячний тим "слугам народу", які вже висловили свою стурбованість тим, яке судилище відбувалося в цьому залі. Дякую цим людям. Шановні, ви можете залишитись осторонь… Ні, прийшли за вами! Або прийдуть! Бо диктатура починається з першого кроку. Тому пропоную, по-перше, створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо діяльності Нацради. По-друге, в цій залі часто розвішували плакати на підтримку тих чи інших ідей чи думок. Дозвольте і мені завершити свій виступ таким же вчинком. Я проти цензури! Стоп цензурі в нашій державі! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вадим Зіновійович. До слова запрошується Крулько Іван Іванович, Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну, найперше, хочеться привітати всіх, всю Україну, родини із звільненням наших полонених, наших воїнів і наших героїв. Хочу подякувати всім причетним до цієї великої справи, і дійсно гордий тим, що Україна своїх не кидає. Війна в нинішньому столітті ведеться вже не за території, вона ведеться за душі людей. Тому ставлення до людей настільки важливе. Процес обмінів треба завершити, треба продовжити, і всі наші українські герої мають повернутися до своїх родин, до своїх дітей, до своїх матерів. Від цієї Верховної Ради український народ чекає дуже багато, поріг очікування надзвичайно високий: 80 відсотків українців розраховують на покращання життя, і ми не маємо права зрадити їх сподівань. Коли читаєш в Інтернеті, що Верховна Рада включила такий "туброрежим" – найбільше законопроектів зареєстровано, найбільше планується розглянути, це – добре! Це добре, але це рекорди, це просто статистика. Рекорди будуть тоді, коли буде конкретний результат роботи, який побачать і відчують люди. Я подивився сьогоднішній порядок денний, який пропонується в цьому залі. Там є багато законопроектів, вони стосуються здебільшого чиновників, органів влади, але в цих законопроектах десь загубилася людина – людина, яка мусить бути, в першу чергу, в об'єктиві парламенту, народ, який обрав цей парламент і сформував. І тому в мене є конструктивна пропозиція до монобільшості, давайте ми будемо формувати порядок денний наступним чином. Хоча би через один: один закон стосується чиновників, а один, давайте, стосовно людей. І ми як "Батьківщина" зареєстрували такі законопроекти і пропонуємо їх до розгляду в парламенті: 1177, всі обіцяли на виборах, це законопроект, який зареєстрований і стосується того, щоби знизити тарифи на газ для людей. Це закон, який передбачає весь газ українського видобутку – українському населенню і зниження доходів газовидобувних компаній. Закон 1172, який зареєстрований в парламенті і має бути включений як невідкладний до порядку денного, це законопроект, який передбачає підвищення пенсій до не нижче прожиткового мінімуму на рівні 3 тисячі 94 гривні, 71 відсоток пенсіонерів отримують нижче пенсію, ніж є прожитковий мінімум. Законопроект 1173, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини, це покращить демографічну ситуацію в країні, це допоможе молодим сім'ям, молодим матерям і батькам. Давайте хоча би розпочнемо з цього

І тоді люди дійсно скажуть, що цей парламент народний, і тоді люди скажуть, що вони не помилилися із своїм вибором. Я пропоную Президенту України законопроекти, які подала "Батьківщина" визнати невідкладними і проголосувати в першу чергу в парламенті. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного. У понеділок 9 вересня Погоджувальна рада депутатських фракцій і груп обговорила та схвалила проект порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Відповідно до частини першої статті 21 та частини першої статті 22 Регламенту Верховної Ради України вношу проект порядку денного другої сесії Верховної Ради України на затвердження Верховною Радою України. Звертаю вашу увагу, що до затвердженого нами порядку денного сесії можуть бути включені додаткові питання за рішенням Верховної Ради України. Проект порядку денного вам усім розданий, і ми попередньо погоджували питання з керівниками фракцій і груп про те, що наступного тижня ми доопрацюємо порядок денний сесії та довнесемо деякі питання для розгляду на на другій сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 2101) про порядок денний другої сесії… Без обговорення. Іван Іванович, ми це питання проговорювали на Погоджувальній раді. У всіх фракцій і груп була можливість виказати свою позицію. Тому ставлю, для прийняття рішення в цілому ставлю проект Постанови (реєстраційний номер 2101) про порядок денний другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Прошу підтримати та проголосувати.

Переходимо до наступного питання порядку денного. фракція політична партія "Слуга народу". Є пропозиція розглянути цей проект постанови за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 354 - за. Доповідач – голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати, комітет на своєму засіданні 5 вересня розглянув заяву народного депутата України члена депутатської фракції партії "Слуга народу" Анни Миколаївни Коваленко про складання нею депутатських повноважень відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції і статті 4 Закону "Про статус народного депутата України" в зв'язку з призначенням її на посаду заступника керівника Офісу Президента України. Комітет прийняв рішення внести народними депутатами України членами регламентного комітету на розгляд парламенту проект Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Коваленко Проект постанови і всі документи роздані депутатам. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, чи є бажання виступити : два – за, два – проти, чи одразу переходимо до голосування? Шановні народні депутати, ставлю на голосування та прошу підтримати в цілому проект Постанови 2091 про дострокове дострокове припинення повноважень народного депутата України Коваленко Анни Миколаївни. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 369 – за, проти – 0, утрималися – Шановні колеги, до нас надійшов проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Проект постанови всім вам розданий. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. За – 334. Рішення буде розглядатися… Проект постанови буде розглядатися за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на засіданні 5 вересня розглянув заяви позафракційних народних депутатів: Гриб – про обрання її членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;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 членів депутатської фракції партії "Слуга народу": Циби – про обрання членом Комітету з питань свободи слова; Гришиної – про обрання членом Комітету з питань освіти, науки і інновацій; Остапенка – про обрання його членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;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 міжнаціональних відносин; Руденко – про обрання членом Комітету з питань зовнішньої політики. А також заяву народного депутата Штепи про перехід до складу Комітету з питань цифрової трансформації з Комітету з питань свободи слова. Так само розглянуто подання депутатської фракції політпартії "Опозиційна платформа – За життя" щодо обрання народного депутата Ларіна секретарем Комітету з питань цифрової трансформації. Комітет звернув увагу, що підготовчою групою визначено квоту для обрання на посаду секретаря зазначеного комітету саме за депутатської фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Комітет прийняв рішення підтримати заяви позафракційних народних депутатів, народних депутатів членів фракції партії "Слуга народу" та подання депутатської фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" та вніс народними депутатами України, членами регламентного комітету на розгляд парламенту

Дякую, Сергію Віталійовичу. Скажіть, будь ласка, шановні колеги, чи є необхідність обговорити це питання? Пропоную підтримати. Голосуємо. Ставлю на голосування для прийняття за основу та в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" (реєстраційний номер 2092). Прошу підтримати та голосувати.

За – 353. Рішення прийнято. Проти – 0. Утримались – 20. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам розданий проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з посту і так званий імпічмент (реєстраційний номер 1012). Я пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати.

Слово для доповіді надається Представнику Президента України у Верховній Раді України Стефанчуку Руслану Олексійовичу. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні, Президент України Володимир Зеленський одним із своїх перших зобов'язань, про яке він говорив, це створити рівні права для всіх. І ми бачимо з якою відданістю цей зал проголосував за зняття депутатської недоторканності. І ми знаємо, яку підтримку в суспільстві отримало це рішення. Наступний крок, про який ми сьогодні будемо говорити, це теж одна з обіцянок Президента Володимира Зеленського – прийняття Закону про імпічмент. Ми знаємо, що даний проект нормативно-правового акту, законодавчого акту вносився до Верховної Ради попереднього скликання. І, на превеликий жаль, він не був включений навіть до порядку денного. І позиція Президента України Володимира Зеленського, що першим законодавчим актом, який буде проходити по процедурі голосування за закони, буде проект про імпічмент. Президент демонструє насамперед відданість своїм словам і те, що він готовий отримати ті самі рівні умови щодо притягнення Президента як інституції до відповідальності в порядку, який визначений законом. Ви знаєте, ми провели багато дискусій з цього приводу і зокрема дискусії зводились до того, що ніби ці норми є десь чи в Регламенті, чи в законі, який прийнятий попередньою Верховною Радою про тимчасові слідчі комісії. Але ще раз одразу хочу зауважити - це окрема конституційно-правова процедура, яка продемонстрована і виписана в цьому законодавчому акті. Тому звертаюся до вас від імені Президента України підтримати цей законопроект, в якому виписана повністю процедура імпічменту Президента України, а також проголосувати за даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслане Олексійовичу. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування А.А. Добрий день, шановний Голово, шановні колеги. За дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 6 вересня 2019 року розглянув проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (реєстраційний номер1012), внесений Президентом України Володимиром Зеленським та визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. Метою прийняття цього проекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням Главою держави Конституції та законів України. Відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України. У проекті закріплені демократичні принципи здійснення імпічменту, виписаний порядок його ініціювання, порядок формування Спеціальної тимчасової слідчої комісії, врегульовано питання її статусу та діяльності, статусу спеціального прокурора, спеціальних слідчих, захисника прав Президента України. Передбачені всі необхідні процедури для неупередженого, повного і всебічного розгляду пов'язаних з імпічментом питань на пленарних засіданнях парламенту, включно з прийняттям остаточного рішення щодо імпічменту тощо. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку висловлює низку зауважень як до окремих норм проекту, так і положень загального характеру, та вважає, що цей документ потребує доопрацювання. Комітет з питань антикорупційної політики у своєму висновку щодо відповідності проекту нормативно-правового акту вимогам антикорупційного законодавства вказує, що у проекті акту не виявлено корупціогенних факторів, проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з питань бюджету зазначає, що реалізація законопроекту з реєстраційним номером 1012 не впливає на дохідну або видаткову частину бюджетів. Аналогічний зміст має і експертний висновок Міністерства фінансів України. Під час обговорення проекту в комітеті було зауважено, що його прийняття дозволить врегулювати важливий механізм системи стримувань і противаг державної влади, рівності всіх суб’єктів перед законом, який впродовж тривалого періоду мав виключно декларативний характер, оскільки до цього часу не знаходив необхідного продовження поза нормами Конституції України. При цьому підкреслюю, що логіка унормування процедури імпічменту, в якій задіяно не лише народних депутатів Верховної Ради України та її органів, але й представників судової гілки влади та правоохоронної системи, дозволяє стверджувати, що відповідне правове регулювання виходить за межі суто парламентської процедури і потребує прийняття спеціального закону, що і було зроблено Президентом України Володимиром Зеленським, шляхом реалізації права законодавчої ініціативи. Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалено висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) (реєстраційний номер 1012) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Андрію Андрійовичу. Прошу записатись по фракціям: два - за, два - проти. Парубій Парубій Андрій Володимирович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". "За".

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Я, справді, як і всі тут присутні, за Закон про імпічмент. І в мене для вас є дужа хороша новина. Хороша і несподівана новина і для президії, і для депутатів. Закон про імпічмент прийнятий вже. Я з чим вітаю весь зал. Вас, очевидно, не проінформували або ви не читали достатньо новин. То ж хочу вам офіційно повідомити, що 6 червня цього року Верховною Радою України восьмого скликання був прийнятий Закон 1098, який повністю, подетально, передбачає процедуру імпічменту. І цей закон готувався протягом років. Співавторами були представники усіх фракцій, і фракцій більшості, і фракцій опозиції. Спільно, на "Діалогах Моне", спільно з європейцями, ми готували цей закон. І він був прийнятий Верховною Радою України, це можуть підтвердити всі депутати, які були очевидцями цієї дії. І він був мною переданий Президентові України. І я вам зачитаю Конституцію України, це теж важливий документ, ми маємо його дотримуватися. Що закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює його або повертає закон. У разі, якщо Президент України протягом цього терміну не повернув закон, закон вважається схвалений Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений, і нема будь-яких інших дій. Тому не треба нам законодавчого спаму, не треба видимості великої роботи, треба дві хвилини, щоб Президент підписав закон 1098, і за дві хвилини країна буде мати Закон про імпічмент. А те, що відбувається в залі, це називається законодавчий спам і видимість бурхливої роботи. Дайте завершити. Дякую. До слова запрошується Ляшенко Анастасія Олексіївна, фракція політичної партії "Слуга народу". Прошу передати слово Олександру Корнієнку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович Корнієнко, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановна президія, шановні колеги, метою і завданням цього законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України, як представниками українського народу, такого механізму парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України. Водночас підкреслюється, що чинне законодавство, можемо підкреслити, у відповідній сфері містить низку невизначеностей та суттєвих недоліків, без усунення яких, передбачені у чинному законодавстві, положення щодо порядку імпічменту Президента України мають суто декларативний характер та не можуть бути реалізованими на практиці. Політична позиція партії та фракції "Слуга народу" заключається в тому, що треба поступово або різко у нашому стилі відходити від декларативності у законодавстві і в його реалізації до практичності. Тому власне цей проект закону спрямований на те, щоб можна було наблизитись до практичного виконання імпічменту. Ми не говоримо про те, що не дай Боже це буде найближчим часом, але колись це може трапитись і треба це обов'язково врегулювати. Також слід зазначити, що логіка унормування процедури імпічменту, в якій задіяні не лише народні депутати Верховної Ради України та її органи, але і представники судової гілки влади та правоохоронної системи, дозволяє стверджувати, що відповідно правове регулювання виходить за межі суто парламентської процедури і потребує прийняття спеціального закону, що і було зроблено Президентом, коли він його підготував та нам направив. Наш комітет підтримав цей законопроект і підкомітет підтримав, який я очолюю, тому просимо депутатів також його підтримати. Дякую. Дякую, Олександр Сергійович. Нестор Іванович Шуфрич, фракція "Опозиційна платформа – За життя". 10:48:46 ШУФРИЧ Н.І. Дякую шановний головуючий! Шановні колеги! Змушений повернути вас трошки до історії. В 96-му році в знамениту конституційну ніч, це прийняття 111 статті Конституції – це був певний компроміс. В чому? Щоб прийняти таку норму щодо процедури імпічменту, щоб вона була нездійсненною, щоб ніколи парламент не мав можливості відправити у відставку і посунути з посади Президента України. Що є сьогоднішній закон? Він є фактично цитуванням 111 статті Конституції, яка настільки чітко визначила процедуру імпічменту, сьогоднішній закон це за принципом "маслом каши не испортишь". Мабуть було би чесно перед народом України, говорити про зняття недоторканності з Президента України, тоді і процедура імпічменту була би не потрібна. В принципі була би не потрібна, тоді кожен правоохоронець і суддя, побачивши злочин або підозру на злочин з боку Президента, міг би діяти так, як будуть діяти відносно нас з вами після 1 січня. Я рідко, коли погоджуюсь з представниками "Блоку Петра Порошенка", але сьогодні я змушений погодитись, що той закон, який був проголосований щодо слідчих комісій абсолютно є досконалим і достатнім. Але він не підписаний і це теж є, до речі, формально, порушення закону. Ми сьогодні, безумовно, підемо на зустріч Президентові України. Але вважаємо, що буде чесним кроком перед народом України розпочати процедуру внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності Президента. Так сталося, що до цього Президента вся корупція починалась з президентів України, не в цьому залі, це вже були… враховуючи, що у нас обрали "слуг народу" я вірю в те, що ця ганебна практика очолювання корупції більше ніколи не повториться. А щоб ми в цьому були абсолютно переконані, то давайте разом допоможемо Президенту України, попросимо його внести зміни до Конституції щодо своєї власної недоторканності, ну, якщо він буде занадто зайнятий, то зберемо тут 150 підписів і допоможемо, і Президенту, і будемо чесно…

Шановні українці! Питання імпічменту в Україні обговорюється точно не менше і коротше ніж питання про зняття депутатської недоторканності. Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович та Порошенко – це прізвища тих президентів, при яких ця процедура не була уточнена і зміни до Конституції внесені не були. Президент Зеленський – це Президент, при якому вперше ця процедура обговорюється і, навіть більше, виноситься на перші засідання нашої Верховної Ради як невідкладний. Але цей сміливий крок насправді зараз не має жодного значення. Можливо, Президента обманули, тому що цей законопроект про імпічмент насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті Конституції, це збірник, у який увійшли окремі положення Регламенту. Але насправді це лише "фасадна реформа", яка не змінює нічого. Аби ми могли насправді зробити процедуру імпічменту можливою, необхідні зміни до статті 111 Конституції України. Тільки тоді імпічмент буде можливий насправді. Напевно, нонсенс, погодьтеся, що зміни до Основного Закону України – Конституції – потребують 300 голосів. Сьогодні зміни, відповідно до пропонованого законопроекту потребують 337 голосів парламентарів, тобто Президент буде захищений абсолютно більше, ніж головний Закон України. Ми вимагаємо і пропонуємо Президенту Зеленському запропонувати і внести зміни до статті 111 Конституції України, і тільки таким чином ця процедура імпічменту стане можливою. Фракція "Голос" утримується від цього голосування. Дякую. Власенко з мотивів. Шановні колеги, 28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти в цьому напрямі – про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів, про відкликання народного депутата. Це – передвиборча програма кандидата в Президенти Володимира Зеленського. Тобто мова йшла не про… Цей закон, який ми розглядаємо, це не закон про рівність, тому що Президент залишається недоторканним, стаття 105 Конституції, ми зараз лише розглядаємо процедуру, як цю недоторканність з Президента знімати. Залишаються в Україні касти недоторканних – судді, недоторканність з яких знімає Вища рада правосуддя, і Президент України. Тому на відміну від фракції "Голос" ми пропонуємо вносити зміни не в 111-у. 111-у треба виключати, а в 105-у вносити зміни Дайте завершити. І виконувати в повному обсязі передвиборчу програму кандидата в Президенти Володимира Зеленського, знявши недоторканність з усіх каст в Україні і забезпечивши рівність усіх, включаючи і Президента, і суддів перед законом і перед Конституцію України. І коротка репліка, виступаючи, представник Президента сказав, що процедура імпічменту там в якихось підзаконних актах регламентується. Вона повністю врегульована статтею 111 Конституції України і, в принципі, окрім точкових змін про тимчасові спеціальні слідчі комісії і призначення спеціальних прокурорів і спеціальних... Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1009) про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент). Прошу підтримати та голосувати. Дякую. 337, проти – нуль, утримались – 46. Рішення прийнято. Ще не все. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому законопроекту. (Шум в залі) Є заперечення. Якщо є заперечення, я хотів би, оскільки є у народних депутатів заперечення та зауваження, прошу представника профільного комітету висловитися з цього питання.

Голово! Шановні колеги, всі зауваження були розглянуті на комітеті і ті з них, які вартували уваги, враховані у зв'язку з чим я пропоную визнати проект таким, що не потребує доопрацювання, підтримати та проголосувати. Дуже дякую. Шановні народні депутати, якщо, якщо ви почули позицію комітету… почекайте. Іван Іванович, процедура… 1 хвилину, Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний Голово Верховної Ради, шановні колеги, я хотів би нагадати всім норми Регламенту Верховної Ради України. Якщо хоча би один народний депутат у сесійній залі вимагає розгляду законопроекту за двома читаннями, то такий законопроект не може бути проголосований в цілому. Ми проголосували перше читання. Що ми можемо зараз зробити, я вам підкажу: ми можемо застосувати процедуру ad hoc і скоротити термін подання поправок законопроекту в два рази і і не більше цього. Давайте діяти по Регламенту, голосуємо проголосоване перше читання. Дайте можливість до цього законопроекту народним депутатам внести поправки, і зокрема я маю поправки до цього законопроекту, який хотів би внести письмово до комітету. І хотів би також звернути увагу голови комітету, який казав, що ті поправки, які слушні слушні – ті враховані, які не слушні – не враховані. Цікава позиція, мабуть, нові якісь у нас підходи до парламентаризму. Давайте, все-таки, зберігати парламентаризм у нашій країні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Іван Іванович, наскільки мені відомо, комітети опрацьовували ці питання, і ті поправки, які були, вони були надані в комітетах та були розглянуті. Рішення щодо доопрацювання може прийняти, чи є необхідність доопрацьовувати, може прийняти Верховна Рада України. Саме тому ставлю на голосування пропозицію комітету про визнання Закону (реєстраційний номер 1012) про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) таким, що не потребує доопрацювання. Це виноситься на розгляд залу. (Шум у залі) Прошу підтримати та проголосувати. Прошу підтримати. Дякую. Рішення прийнято. 245. Шановні народні депутати… (Шум у залі) По фракціям покажіть, будь ласка. 243 – "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, позафракційні – 2. Рішення прийнято. 11:00:59 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, у фракції, в партії може бути зелений колір їх, знаєте, партійний, але не може бути зеленого повністю ставлення до парламенту. Ви зараз порушили дуже дуже грубо Регламент, тому що, по-перше, голова комітету не має ніяких поправок до першого читання. В першому читанні обговорюється тіло законопроекту, основа і до другого читання кожен народний депутат має право внести поправки. Тільки що ви своїм просто волюнтаристським рішенням, Голова Верховної Ради і 254 народних депутати просто перекреслили право іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, на наше право подати поправки до цього законопроекту. Це стаття 102 Регламенту Верховної Ради України. принижуєте зараз саму роль парламенту, ви перекреслюєте право кожного депутата подати поправки. Якщо ви сьогодні будете так приймати всі інші поправки, то ми звертаємось до українців - знаєте, парламенту не існує. Це не просто зелений принтер і зелений ксерокс, а це просто приставки Дякую з надане слово і дякую представникам опозиції, що вони, врешті-решт, почали почитати Регламент …чомусь забули про ті порушення, які були вчинені протягом всієї попередньої каденції Верховної Ради, системно вчинялися, і ніхто не зважував на будь-які норми Регламенту. Якщо ми маємо якісний законопроект, який опрацював в комітеті, комітет опрацював і врахував ті всі зауваження, які були подані, я вважаю, що є підстави для прийняття його в цілому. Дякую. Дмитро Олександровичу, дорогі і поважні "слуги народу"! Оце питання, яке ви зараз продавлюєте, дійсно, того не варте. Я вам щиро говорю, ви знаєте моє ставлення і ставлення нашої фракції до вас. Ми підтримали голосування в першому читанні. Мабуть, ми єдині із тих, хто не входить в коаліцію. Але зараз те, що ви робите, воно дійсно зайве. Через тиждень проголосуємо в цілому, буквально через тиждень, у вівторок. Змініть термін щодо поправок, зменшить на один тиждень, і спокійно проголосуйте його і буде знову біля 300 голосів. Дмитро Олександровичу, прошу вас не ламати парламент через коліно, витримати норми Регламенту. Ваша воля, ви можете змінити Закон про Регламент в цілому, новий можете прийняти, як вам зручно працювати, ви маєте такі повноваження. Але змініть спочатку Закон про Регламент, а потім дійте за новими нормами. А сьогодні Регламент гарантує народним депутатам України внести свої поправки. Несторе Івановичу, ми не порушуємо Регламент, тому що рішення приймає Верховна Рада України. І рішення було прийнято, що закон визнано таким, що не потребує доопрацювання. Неодноразово у цій залі приймались такі рішення. Але на відміну від того, що сьогодні ви бачите в залі, це ніколи не підтримувалось Верховною Радою України та в залі. Зараз було більше 226 голосів народних депутатів України. Саме тому я пропоную поставити… Бондар Віктор з процедури. Віктор Бондар, депутатська група "За майбутнє". Ми теж голосували за цей законопроект і підтримуємо, що його треба розглядати. Але одночасно колеги не дарма казали, що одночасно треба знімати недоторканність і з Президента, і з суддів, і це було би, дійсно, вирівнювання всіх прав. Але є і процедурні питання. Подивіться, як сьогодні приймаються рішення. Да, ми голосували, але по суті депутатським групам, фракціям толком не дали виступити, навіть не було запису на виступи. Зараз ламається процедура, що депутатам не дають можливість хоча би 5 днів ознайомитися з текстом документа, внести поправки і через тиждень можна спокійно по Регламенту проголосувати. Зараз іде порушення процедури. Після цього ми можемо отримати позов Конституційний Суд. І законопроект, який сьогодні голосується, буде скасований. І ми знову почнемо процедуру спочатку. Давайте штучно не створювати перепони і штучно не робити процедуру, яка призведе до того, що все, що сьогодні голосувалось, буде просто скасовано рішенням Конституційного Суду. Дякую. Я впевнений, що рішення, які сьогодні приймаються у Верховній Раді України, вони, дійсно, направлені на ті зміни і очікування, які є в державі. хай вирішує Верховна Рада України, як того і вимагає закон. Саме тому, якщо немає заперечень, ставлю на голосування про прийняття в цілому проект Закону (реєстраційний номер 1012) про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент). Прошу підтримати та голосувати. Дякую. 245, рішення прийнято. Проти – 73, утрималось – 55. Покажіть по фракціям. Нагадую, рішення прийнято в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. "Слуга народу" – 244, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, позафракційні – 1. Закон прийнятий. Заява від двох фракцій. Від двох фракцій яких? Перерва на 30 хвилин. Геращенко Ірина Володимирівна, фракція "Європейська солідарність". Дорогі українці, шановні колеги, я хочу поінформувати вас про результати наради, яка відбулася у Голови Верховної Ради України за участю представників всіх фракцій. Я нагадаю, що ініціатором цієї зустрічі стала "Європейська солідарність". І це була та година, яку ми, можливо, втратили для швидкості прийняття рішень, але точно виграли для парламентаризму в Україні, тому що насправді дуже важливо, щоб всі фракції, всі народні депутати, які тут представлені, ми разом захищали незалежність парламенту, дотримання норм Регламенту і посилення процедур. І, власне, внаслідок в результаті цих домовленостей, я хочу сказати, що вийшли на те, що, по-перше, всі депутати тут є рівні, кожен має право подавати свої поправки до законопроектів, безумовно, якщо правляча більшість хоче працювати в швидкому темпі, ми це тільки підтримуємо, і ви можете ставити на голосування питання

Принагідно, колеги, я хочу сказати, що за нашою діяльністю сьогодні, безумовно, слідкує світ, слідкує Європейський Союз, дуже важливо, щоб ми демонстрували тут європейські принципи. І я хочу привітати "Європейську солідарність", партію, яка сьогодні отримала надзвичайно потужний і позитивний сигнал з Брюсселю, "Європейська солідарність" стала членом великої родини Європейської народної партії. З чим ми дуже вітаємо всіх наших партійців. Друзі, і, власне, працюємо далі, працюємо по Регламенту. Ми дякуємо за конструктив всім колегам, і від Президента Зеленського шановного ми очікуємо підписання Закону про тимчасові слідчі комісії. Дякуємо. Олександр Корнієнко з мотивів. Шановні колеги, шановна президія! В нас є короткий виступ від фракцій з мотивів голосування попереднього. Тиждень тому, здається, рівно тиждень тому, ми всім залом прийняли Закон про скасування депутатської недоторканності. І дійсно це була єдність більшості політичних сил і це те, чого очікувала країна. Але наступним кроком, те, що ми обіцяли людям, було прийняття Закону про імпічмент. Тому що Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб не було недоторканних людей і щоб були рівні можливості для притягнення до відповідальності і депутатів, і Президента також. Тому ми вважаємо, що прийняття Закону про імпічмент в цілому є правильним кроком Верховної Ради, а ми вважаємо, що це було в рамках рішення Верховної Ради. І тому хочемо закликати всі сили підтримати цю позицію, що Закон про імпічмент прийнятий в цілому і далі…

Шановні колеги, від себе хотів би добавити, що ми дійсно прийняли це рішення Верховної Ради України. Я впевнений, що це одне з ключових питань, які треба було реалізувати в рамках тих обіцянок, які давали багато з політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті. В першу чергу, я розумію, що це була позиція і Президента Зеленського, і політичної партії "Слуга народу", тому з цим питанням не можна було затягувати. Саме тому ми його приймали в межах Регламенту і в межах тих повноважень, які нам делегує народ України. А далі давайте працювати, в нас дуже багато питань і я впевнений, що ми повинні пройти їх досить швидко. Переходимо до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд запропоновано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства (реєстраційний номер 1009). Доповідач представник Президента у Конституційному Суді України – Веніславський Федір Володимирович. Шановні колеги! Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати і проголосувати. Зупиніть голосування. Ще раз, будь ласка. Федір Володимирович, ви, теж, поверніться, будь ласка. Ще раз, прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. 260 – за. Проти – 9. Утримались – 59. До слова запрошується Федір Володимирович Веніславський. Шановна президія, шановні народні депутати! Президентом України Володимиром Зеленським в порядку статті 93 Конституції України внесено на розгляд парламенту і визначено, як невідкладний законопроект за реєстраційним номером 1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства. Про що йде мова. Мова йде про те, що в 2012 році було ухвалено новий Кримінально-процесуальний кодекс, який, на превеликий жаль, має певні недоліки. За той час, який минув, вносилися зміни. Проте ті зміни, які мали усунути системні недоліки, які є в цьому Кримінально-процесуальному кодексі, так і не було внесено. Окрім того в 2017 році, як ви пам'ятаєте, було внесено зміни до цього кодексу, так звані зміни, "правки Лозового", які не лише не полегшили, а суттєво ускладнили процедуру досудового розслідування. Саме з метою усунення, по-перше, цих "правок Лозового" і досягнення низки інших цілей, внесено на розгляд парламенту цей законопроект. Про що в цьому законопроекті ще йдеться. Мова йде також про те, що цим законопроектом пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України. А також до Закону України "Про статус народного депутата України". Зокрема, до статті 27, яка гарантує надмірно широкі гарантії депутатської недоторканності. Ми з вами проголосували за зняття депутатської недоторканності. Закон вступить в силу з 1 січня 2020 року, але чинний Закон про статус народного депутата України, всупереч вимогам статті 80 Конституції України, і так містить надмірно широкі гарантії діяльності народного депутата. Мова йде про те, що не лише затримання, арешт та притягнення до відповідальності народного депутата потребують згоди Верховної Ради, а також огляд, обшук, особистий огляд, огляд речей, службового кабінету, особистих речей. Тобто на сьогоднішній день цей закон і так не відповідає Конституції України, тому пропонується ці положення із Закону про статус народного депутата, із Кримінально-процесуального кодексу України вилучити.

спрямована на усунення правок Лозового, окрім того, цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону "Про радіочастотний ресурс України" для того, щоб надати Національному антикорупційному бюро України і Державному бюро розслідувань право на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Також пропонується доповнити внесення змін до Закону про Національне антикорупційне бюро, яким розширити дещо повноваження директора щодо затвердження кошторису, визначення штатного розкладу, Також пропонується внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій справ. ці зміни спрямовані на те, щоб удосконалити діяльність органів досудового слідства, зокрема, щоб прокурор, під час завершення досудового розслідування, передачі справи на розгляд суду, не зачитував у повному обсязі обвинувальний акт, що може тривати місяцями, а доповів окремі положення, а у письмовому вигляді вже всі, хто зацікавлені сторони процесу, мають можливість ознайомитися. Тому просимо цей законопроект підтримати ініціативу Президента України, цей законопроект розглянути за основу і в цілому. Дякую. Дякую, Федір Володимирович. Але, прохання, притримуватися регламенту. Дякую. До слова запрошується співдоповідач, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. Шановний пане Голово, шановні колеги, Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства (реєстраційний номер 1009). Поданий Президентом України та визнаний ним, як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. Не буду повторювати базових позицій озвучених попереднім доповідачем зауважу лише, що комітет підтримує даний законопроект та рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект (реєстраційний номер 1009) за основу та в цілому як закон, з врахуванням пропозицій розданих і підтриманих на засіданні комітету. Прошу підтримати відповідним голосуванням з подальшим техніко-юридичним опрацюванням. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Прошу по фракціям записатись: два – за, два – проти.

Шановні колеги! Пропонується зробити проросійський, по суті сталінський закон. За таким законом в Росії засудили за екстремізм в Інтернеті чоловіка на рік, який написав, "вбий в собі раба", за заклик до насилля над самим собою. Тому що це робили не сертифіковані експерти, те, що пропонує цей закон. Закон забороняє людині знати свій обвинувальний вирок і те в чому її обвинувачують. Очевидно такі зміни суперечать Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод. Право було підтверджене Комітетом ООН з прав людини, Генеральною асамблеєю ООН, рішеннями Європейського Суду. Закон дозволяє конфіскацію у третіх осіб, в тому разі, якщо ця особа могла знати, чи могла не знати про те, що це майно набуто в законний, чи не в законний спосіб, коштувало дорожче або менше. Це відкритий шлях до рейдерства і позбавлення звичайних громадян майна. Цей закон дозволяє арешт без права на заставу, передбачаємо право застави для терористів, вбивць, ґвалтівників, а для людей, яких переслідують з політичною метою, ми право на заставу забираємо. Очевидно, коли говорити про депутатську недоторканність, то наша фракція вважає, що замість виключення відповідних положень з КПК і Закону про статус народного депутата треба передбачити, що депутат не може зазнавати кримінальних переслідувань за політичну позицію, за будь-які висловлювання з питань внутрішньої і зовнішньої політики, за критику влади, за дії, спрямовані на захист інтересів виборців. В тому числі під час відповідних масових заходів, тому що цей закон дозволяє прослуховувати політиків уже зараз, прослуховувати народних депутатів, фактично наслідками буде черговий "уотергейт", який кине країну в русло не демократії. Голосуючи за це, пам'ятайте, яку країну ми хочемо збудувати: європейську правову державу чи руками молодих людей, які просто слухняно тиснуть кнопку, проросійську диктатуру і віддати знову нас агресору. Дякую. Наша фракція не буде голосувати. Шановні колеги, у мене єдине прохання, якщо ми записуємося на виступ у підтримку законопроекту, так давайте, щоб це було у підтримку, а не навпаки, тому що якось воно дивно виглядає

Шановні колеги! Ви знаєте, послухавши виступ попереднього спікера, мені дуже дивно чути про те, що це якийсь узурпаторський законопроект. На жаль, це законопроект, який якраз врегульовує і фіксить те, що минула Верховна Рада наголосувала. На жаль, минула Верховна Рада проголосувала таку проблему, для всіх правоохоронців, "як правка Лозового". На жаль, Верховна Рада два роки не могла надати право прослушки Національному антикорупційному бюро і ДБР, і я зараз, стоячи активістом на вулиці перед Верховною Радою ми проводили десятки акцій, вимагаючи, щоб це було ухвалено. На жаль, хотілось зберегти монополію на прослушку лише Службі безпеки безпеки України, яка контролювалася Президентом. Тому зараз той законопроект, який нам пропонується голосувати фракція "Голос" буде підтримувати в першому читанні. Дякую.

Да, є багато позитивного, ми готові підтримувати і голосуємо всі позитивні речі, які діючий Президент, діюча влада, ваша коаліція вносить сьогодні в зал. І те, що стосується дійсно підтримки людей і економіки, і їхніх достатків. Але тут повертаються, цим законопроектом, сьогодні багато радянських норм, які існували в радянській Генеральній прокуратурі Так неможливо буде обжалувати в судах незаконні дії та необґрунтовані постанови детективів, слідчих, не буде встановлено строку від моменту відкриття кримінального провадження та до моменту вручення підозри особі. Це кримінальні справи відкриваються на 5-10-15 років, поки будуть розглядатися. Ми всі можемо бути під цими кримінальними справами, і самі прокурори будуть подовжувати терміни. Самі слідчі мають право самостійно визначати, залучати експертів по кожній кримінальній справі. Ви знаєте, що це буде? Це буде те, що будуть слідчі призначати, який експерт йому підходить, який – ні. Вилучається норма, яка надавала право оскаржувати повідомлення про підозру будь-якій особі. Тобто якщо вам надали підозру, то ви не зможете в судах оскаржити її і будете чекати, поки не закінчиться кримінальна справа і не передадуть в суд, і суд не винесене рішення по вам – виправдальний вирок або негативний. Строки досудового розслідування будуть продовжуватися прокурорами, Генеральним прокурором. Ми маємо цю практику, ми пам'ятаємо цю практику, коли строки переносилися на роки, і роками розглядалися кримінальні справи, бо ніхто не мав кінцевих термінів, коли він має закінчити слідство і пред'явити людині або підозру, або вийти з процесу. І оце ті норми, які, на жаль, руйнують саму суть законопроекту і руйнують те, що позитивного було зроблено за останні 5-10 років з точки зору захисту людей,

Фракція "Батьківщина". Лабунська Анжела, фракція "Батьківщина", з мотивів. Доброго дня, колеги! Фракція "Батьківщина" прийняла рішення в цілому теж підтримувати в першому читанні цей закон. Але я хочу підтримати колег, що ми знову повертаємося до ганебної практики того, що сьогодні судова система повністю усувається від контролю над правоохоронними органам. Ми знову сьогодні хочемо прибрати ті терміни, які вимагали люди, коли роками, десятиліттями люди не могли взагалі не оскаржувати, нічого не робити з кримінальними справами – так не може бути. Тому що цим законом звужується конституційні права громадян, які передбачені Конституцією, це стосовно і арешту третій осіб, і багато недоліків. В першому читанні ми обов'язково підтримаємо цей закон, але треба з ним працювати. Дійсно є поправки Лозового, які зробили колапс в правоохоронній системі. Але щоб в нас не вийшло те, що ми, відміняючи поправки Лозового, повертаємося ще до більш гіршого варіанту. Я думаю, що треба іти по скороченій процедурі, це важливий закон, скорочувати термін, голосувати в першому читанні, тиждень – на поправки і виносити його... Дякую. Шановні колеги, шановний Голово, президія! В цілому підтримуючи цей законопроект, я хочу звернути увагу на те, що цим законопроектом вирішуються ті складні питання, які турбують не лише фахових юристів, не лише правників, суддів, прокурорів і адвокатів, ці питання стосуються кожного громадянина, який стикається так чи інакше з питанням поховання близьких родичів. Вони вимушені очікувати кілька днів, по кілька днів, а то і тиждень на ухвалу слідчого судді про призначення експертизи або вирішення цього питання. Слід зазначити про те, що цим законопроектом вирішується і питання неповернення тимчасово вилученого майна, з яким доволі часто зустрічаються як слідчі, так і адвокати, оскільки слідчі зловживають своїм правом на неповернення тимчасово вилученого майна у визначені строки. Ще, крім того, цей законопроект надає стороні захисту звертатися до слідчого судді та за власною ініціативою збирати докази, проводити судові... Дайте завершити. ЯЦИК Ю.Г. ... за власною ініціативою. Крім того, важлива норма, яка надає НАБУ і ДБР проводити негласні слідчі розшукові дії, як самостійно, а не ставити в залежність ці слідчі дії від

Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1009) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства. Прошу підтримати та голосувати. Дякую, рішення прийнято. За – 297, проти – 3, утримались – 40. Покажіть по фракціях, будь ласка. "Слуга народу" – 239, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 19, "За майбутнє" – 2, "Голос" – 19, позафракційні – 18. Дякую. Шановні народні депутати, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1009) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства. Прошу підтримати та голосувати. 278 – за, проти – 28, утримались – 32. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні народні депутати, на ваш розгляд внесено проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (реєстраційний номер 1025). Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 280, проти – 6, утримались Розгляд проекту Закону про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" буде відбуватися за скороченою процедурою. Для доповіді запрошується Представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Володимирович Веніславський. Шановна президія, шановні народні депутати, Президент України в порядку законодавчої ініціативи вніс на розгляд парламенту законопроект про внесення зміни до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд", який отримав реєстраційний номер 1025. На сьогоднішній день за результатами соціологічних досліджень довіра до судової влади находиться, перебуває на вкрай критичному низькому рівні – судам довіряють близько 1 відсотка громадян України. Саме з метою підвищення довіри громадян до судової системи суд, "Про Вищий антикорупційний суд", я перепрошую. Відповідно до цього закону було сформовано Вищий антикорупційний суд, і він почав днями свою діяльність. Але одразу з самого початку діяльності ми стикнулися з дуже суттєвими проблемами. Відповідно до того законодавчого регулювання, яке має місце на сьогоднішній день, справи, які будуть підсудні Вищому антикорупційному суду, вони можуть паралізувати роботу цього суду, тому що замість того, щоб розглядати справи про корупцію у вищих ешелонах влади, Вищий антикорупційний суд буде змушений розглядати справи щодо корупційних діянь дрібних посадовців. Саме для того, щоб унеможливити таку практику, для того, щоб забезпечити нормальну правову основу для роботи Вищого антикорупційного суду і пропонується внести ці зміни до Закону "Про Вищий антикорупційний суд". І якщо ми цього не зробимо, то з фактично самого старту Вищий антикорупційний суд отримає біля 3 тисяч 600 справ, які він буде змушений розглядати, а це фактично паралізує його роботу. Тому просимо підтримати пропозицію Президента України щодо внесення змін до цього закону і прийняти цей закон за основу та в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Федоре Володимировичу. До слова, до співдоповіді запрошується голова Комітету з питань антикорупційної політики Красносільська Анастасія Олегівна. Доброго дня, шановне панство! Комітет з питань антикорупційної політики розглянув законопроект 1025 про внесення змін до Закону "Про Вищий антикорупційний суд" і рекомендував ухвалити цей законопроект за основу і в цілому. Я хочу підкреслити, що антикорупційного суду, який дасть людям справедливість у справах топ-корупції, ми чекали 3 роки. 5 вересня почав працювати антикорупційний суд, але, на жаль, за чинним законодавством він буде заблокований. тисячі справ надійдуть до Вищого антикорупційного суду. Проте, з них лише 5 відсотків, колеги, – це справи топ-корупції, які розслідувалися антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. З таким підходом суд просто не зможе дати результат, якого чекає суспільство, і вчергове зрадить надію людей на справедливість. Ми цього допустити не можемо. Саме тому Президент України запропонував, і комітет рекомендує підтримати, законопроект 1025, який пропонує сфокусувати роботу антикорупційного суду виключно на справах топ-корупції. А саме: законопроект пропонує, що суд починатиме роботу і зараз розглядатиме справи, які розслідувалися Національним антикорупційним бюро і відповідно Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Натомість інші справи, віднесені до підсудності цього суду, суд розглядатиме в тому випадку, якщо вони внесені в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань з дати початку роботи суду. Я хочу наголосити, колеги, що комітет підтримав цей законопроект одноголосно. І я дуже закликаю зал так само його підтримати і не зрадити надію людей на справедливість у справах топ-корупції. Дякую дуже. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу по фракціям записатись: два – за, два – проти. Але ще раз наголошую, якщо – за, то – за, на підтримку законопроекту.

Доброго дня, шановна президія, шановні колеги! Без сумніву, Вищий антикорупційний суд чекало все українське суспільство тривалий час. Очікування суспільства від Вищого антикорупційного суду – це некорумпованість, об'єктивність і неупередженість у розгляді справ. Але знаєте, яким є очікування від роботи Вищого антикорупційного суду у експертної спільноти, у правоохоронних органів, в тому числі у НАБУ і САП? Основне їхнє очікування – це те, що Вищий антикорупційний суд нарешті почне розглядати справи швидко, і ми отримаємо ті вироки, яких, власне, і очікує суспільство. На сьогоднішній день (я хочу поділитися з вами деякими спостереженнями) Рада громадського контролю при НАБУ, яку я мала честь свого часу очолювати, розпочала судовий моніторинг справ, які підслідні НАБУ і САП. в середньому більше 50 відсотків судових засідань по таких справах НАБУ і САП не відбуваються. Середня частота розгляду таких справ – це раз на два місяці. Тобто коли справи по топ-службовцях розглядаються 2-3 рази на рік, то безсумнівно очікування посадок ми можемо чекати ще не роки, а можливо й десятиліття. Тому що знову ж таки експертне середовище, правоохоронні органи очікують, що Вищий антикорупційний суд почне розглядати справи регулярно і швидко. А саме тому важливо зараз уточнити підсудність Вищого антикорупційного суду, щоб спочатку вони розглянули справи топ-корупціонерів, тобто це ті справи, які підсудні НАБУ і САП. І саме тому як член антикорупційного комітету я звертаюся до вас підтримати цей законопроект, який надзвичайно важливий для того, щоб з самого старту Вищий антикорупційний суд показував результат, показував ефективність і задовольняв і експертне середовище, і українське суспільство. Дякую вам.

проект фракції політичної партії "Батьківщина" повністю підтримує проект Закону України про внесення зміни до Закону України про Вищий антикорупційний суд України за номером 1025. Ми вважаємо, що цей проект закону є дуже позитивний і, мало того, він вже повністю підтриманий, і повністю всіма членами профільного комітету, тобто Комітету з питань антикорупційної політики. Сподіваюсь, що і сьогодні цей закон буде підтримано одноголосно адже ж і суспільство, і міжнародні партнери, вони чекають на початок ефективної роботи Вищого антикорупційного суду України. Як вже сказали мої колеги від "Слуги народу", законопроект вирішує питання з перевантаження антикорупційного суду. Так, станом на травень 2019 року взагалі нараховувалось 3 тисячі що мали б бути надані на розгляд до Вищого антикорупційного суду України. І це все при кількісному складі суду лише у 38 осіб. Основна ідея проекту закону – це необхідність передачі до антикорупційного суду виключно тих кримінальних справ, кримінальних проваджень, які були підслідні НАБУ, а це лише 5 відсотків або 175 справ. Враховуючи зауваження профільного комітету, тобто Комітету з питань антикорупційної політики, враховуючи зауваження та рекомендації враховуючи зауваження та рекомендації ГНЕУ, вважаємо, що сьогодні було б доцільно підтримати цей закон за основу і вже тільки після внесення технічних правок до Кримінального процесуального кодексу України і під час другого читання підтримати цей закон і проголосувати за нього в цілому.

Дякую, пане Голово. Шановні колеги, я рада, що мала можливість у Верховній Раді попереднього скликання проголосувати за Закон про створення Антикорупційного суду, який вніс у залу Президент Петро Порошенко. І власне кажучи, Антикорупційний суд був створений вже рік тому. Чому так сталося, що до його підслідності потрапили справи не лише НАБУ і САП? Насправді на цьому наполягали наші міжнародні партнери з Міжнародного валютного фонду. На той момент – і низка громадських організацій. Ну я думаю, це було пов’язано з тим, що довіра до Антикорупційного суду, судді якого обиралися в тому числі і представниками міжнародних організацій, на той момент була вища. Сьогодні є відчуття напевно, що можемо довіряти вже і решті судам. Ну, ми погоджуємося з тим, що нам треба якнайшвидше запустити роботу Антикорупційного суду і зробити її максимально ефективною. Тому фракція "Європейської солідарності" у першому читанні буде підтримувати цей законопроект, який звісно передбачає певне спрощення. Принаймні підслідність НАБУ і САП, це є зрозумілі справи, які стосуються топ-корупції і очевидно, в першу чергу Вищий антикорупційний суд має займатися Я лише скажу від себе одну таку маленьку акцентацію. Коли відбулося представлення і запуск Вищого антикорупційного суду, який доповнює всю цю архітектуру антикорупційних органів, які були створені парламентом попереднього скликання і складаються із Незалежного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної антикорупційної прокуратури, тепер ще ми маємо суд, то при представленні суддів назвали "дорогі судді Вищого антикорупційного суду". Я дуже сподіваюся, що судді Антикорупційного суду будуть не дорогими, а нарешті справедливими. Дякую. Дякую. Юрчишин Ярослав Романович, фракція політичної партії "Голос". Колеги, партія "Голос" давно за цей законопроект. Зараз коротко поясню чому. Насправді ми з вами, оце вже буде третій рік, як нам представники окремі попередньої влади говорили, що в Україні ніколи не буде Вищого антикорупційного суду. А далі за сприяння громадськості, за сприяння зокрема і оцих церков, з якими вів переговори наш лідер Святослав Вакарчук, таки вдалося переконати в тому, що такий суд необхідний. І, справді, було прописано закон недосконало так, щоби завалити його великою кількістю справ. Дуже важливо, щоби суд працював не швидко, як тут наголосили, а якісно. Чи будуть виправдовувальні вироки в цього суду? Будуть, бо це суд. Ми за верховенство права. І Антикорупційний суд має показати в цьому приклад завдяки участі міжнародників в процедурі відбору. Дуже дякую. Закликаємо всім голосувати – за. Дякую. Тарас Іванович Батенко, депутатська група "За майбутнє". Шановний пане голово, шановні друзі, колеги народні депутати. Як ви знаєте, останні роки у нас була удавана боротьба із корупцією в Україні, корупцією на митницях, корупцією в судах, в оборонці, в правоохоронній системі, тощо. створили фактично систему антикорупційних органів, яка слабо працювала. А боротьба визначалася далі за вказівками із перших кабінетів влади. І тому очевидно, що з такою практикою нам треба прощатися раз і назавжди, якщо ми йдемо в Європу і хочемо брати кращі зв'язку європейської боротьби Тому початок роботи Вищого антикорупційного суду має завершити становлення системи антикорупційних органів в Україні, як незалежної системи. І треба ці органи якісно і законно, власне, Ми подивилися, які надходження зараз, клопотання ідуть в Антикорупційний суд, вже в перший день 14 клопотань. Ми подивилися, наскільки дрібні чиновники там розглядаються зараз в цих клопотаннях. Ми би хотіли, щоби ці дрібні подання і клопотання, серед них не потонули потонули топ-корупціонери на яких, розгляд яких питань чекає сьогодні суспільство. Тому наша депутатська група "За майбутнє" голосує за цей законопроект в першому читанні. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні і за основу законопроекту (реєстраційний номер 1025) про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Прошу народних депутатів підтримати та голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 345 – за, проти – 1, утрималися – Проект закону прийнятий в першому читанні за основу. Шановні колеги, я питаю у зала, скажіть, будь ласка, є зауваження до цього законопроекту? Тобто в цілому ми не можемо його прийняти. Добре. Тоді пропонується наступним чином. Відповідно до частини другої статті 16 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування позицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1025) проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд". Прошу народних депутатів підтримати та голосувати. 294 – за, проти – 1, утрималися – 46. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Однак, шановні колеги, у нас була досить велика перерва на прохання однієї з фракцій. Тому я пропоную, на всяк випадок, продовжити час нашої роботи після 18-ї, якщо ми не встигнемо розглянути всі питання порядку денного. Але, я сподіваюся, що ми все ж таки встигнемо до 18 години, тому прошу підтримати та проголосувати.

299 – за, проти – 2, утрималися – 31. Рішення прийнято. До продовження нашого робочого дня, до того, як ми повністю вичерпаємо порядок денний на сьогодні. Шановні народні депутати, на ваш розгляд внесено проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес (реєстраційний номер 1080). Доповідач, перш за все, пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. 295 – за. Проти – 3. Утримались – 48. Рішення прийнято. Для доповіді запрошується народний депутат України Гетманцев Данило Олександрович. Шановний Голово! Шановні народні депутати! На ваш розсуд представляємо законопроект, яким вносяться зміни до декількох статей Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу. Про що йде мова? Мова йде про декриміналізацію пресловутої статті 205 Кримінального кодексу України, яка була протягом довгих років підставою для тиску на підприємців з боку правоохоронних органів, з боку Податкової міліції. Фактично порушуючи кримінальну справу за цією статтею, порушити її можна відповідно до об'єктивного складу статті лише за створення компанії без цілей зайняття підприємницькою діяльністю. Так от порушуючи кримінальну справу податковий міліціонер міг робити і виїмки, міг робити будь-які слідчі дії, тиснучи на бізнес і вимагаючи від нього відповідних зустрічних дій, на які він розраховує. Ми пропонуємо декриміналізувати цю статтю і вважаємо, що це є правильним. Друге, що містить цей законопроект, ми пропонуємо підняти нижчу планку для притягнення до відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу, тобто це ухилення від оподаткування втричі, втричі. Аби в кримінальному порядку переслідувались дійсно злочини, дійсно суспільно-небезпечні діяння. Всі інші переслідулись у фінансово-правовому порядку без притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб. Я дуже прошу зал, цього законопроекту дуже очікує бізнес, дуже прошу зал підтримати його за основу та в цілому. Дякую. Дякую Данило Олександрович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирському Денису Анатолійовичу. Доброго дня, шановні колеги! Комітет з питань правоохоронної діяльності на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес (реєстраційний номер 1080). Цим проектом закону пропонується декриміналізувати статтю 205: фіктивне підприємництво. А також підвищується розмір сум фактично не надходження до бюджету податків і зборів, інших обов'язкових платежів. Для встановлення ознак ухилення від сплати податків і зборів в примітці статті 212, на думку комітету, такі зміни надають можливість створити сприятливіше середовище для функціонування бізнесу в Україні. Це звичайно не панацея щодо підтримки бізнесу, але принаймні початок. Тому, проаналізувавши законопроект, комітет ухвалив рішення, рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект під реєстраційним номером 1080 в першому читанні за основу та в цілому як закон. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Прошу по фракціях записатися: два – за, два – проти.

Доброго дня!

основний зміст цього законопроекту – це усунення можливості використання цієї статті на практиці в якості інструменту численних зловживань та тиску службових осіб слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Комітет і робоча група повністю це підтримує. Тому я прошу всіх депутатів цей законопроект повністю підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується Іван Іванович Крулько, фракція "Батьківщина". Прошу передати слово Михайлу Цимбалюку, колезі по фракції. Дякую. Це насправді дуже хороша ініціатива авторів законопроекту 1080, і справді, цього хоче велика частина українського бізнесу. Коли ми кажемо про статтю 205, то це – підслідність податкової міліції, яка вже три останніх роки успішно чи безуспішно реорганізовується і насправді працює поза юридичним полем. Насправді стаття 205 Кримінального кодексу майже в жодному разі не використовувалася окремо, вона розглядалася у сукупності із 190-ю. І справді, дуже слушно відмітив відмітив автор законопроекту, використовувалася правоохоронними органами і інколи чинною владою як тиск на тих, кого потрібно, як кажуть, поставити на місце. Заводилися оперативно-розшукові справи, проводилися слідчі дії, а тоді Якщо проаналізувати судову практику, то з Єдиного реєстру судових рішень з 2016-18 року за 205 статтею зареєстровано майже 400 рішень, і тільки 40 з них мали реальні вироки. Всі решту, а це більше трьохсот – це угода зі слідством. Це свідчить про те, що не було ретельного досудового дослідження складу злочину. Фракція Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект в першому читанні, але ми вважаємо, що до другого читання потрібно все-таки внести правки, і ми готові долучитися до цієї роботи. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. До слова запрошується Забродський Михайло Віталійович, фракція "Європейська солідарність". 13:17:25 ЗАБРОДСЬКИЙ М.В. Михайло Забродський, "Європейська солідарність". Прошу передати слово Ніні Ніна Петрівна Южаніна, фракція "Європейська солідарність". в цілому, розділяючи вашу думку щодо зловживань відносно розслідування статті 205 Кримінального кодексу і не дивлячись на те, що ми – опозиційна фракція, ми є державниками і, ознайомившись із зауваженнями, які висловило Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, поділяємо їх. Проте автори вирішили піти шляхом виключення статті 205 з Кримінального кодексу та відповідно з підслідності слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства. Поряд із цим 2 вересня 19-го року рішенням Кабінету Міністрів України припинив діяльність департамент захисту економіки Національної поліції України також з обґрунтуванням: ліквідація тиску на бізнес. При цьому слідче управління Національної поліції України продовжує розслідувати злочини в економічній сфері, тому що в Кримінальному процесуальному кодексі не внесені зміни щодо підслідності статей Кримінального кодексу, пов'язаних з економікою. Тому таке рішення можна було б вітати і ми вітаємо, але ж виходить, що це чергове загравання з бізнесом. З метою захисту бізнесу від необґрунтованого втручання у господарську діяльність, необґрунтованого кримінального переслідування необхідно передбачити застосування запобіжників щодо початку кримінальних проваджень шляхом попередньої аналітичної обробки інформації, що надходить до правоохоронного органу, а також запровадження особливої моделі проведення досудового розслідування, що і передбачено в зареєстрованому нами спільно з колегами з "Європейської солідарності" проекту Закону про Національне бюро фінансової безпеки. Тому в цілому ми будемо підтримувати лише в першому читанні запропонований законопроект і будемо готувати поправки до другого читання.

врємьон, як кажуть, і народів для УБЭП, Департамент контррозвідки СБУ, налогова поліція. Тобто фактично всі бізнесмени в країні знають цю статтю. Але дуже гарна ініціатива, але хотів все ж таки сказати, що вона тісно кореспондується, як і 212 стаття, зі статтею 209. Тому на мою думку і багатьох колег, ми, звичайно, подамо правки, – треба в примітку статті 209 записати, що за винятком діянь, передбачених статтями 212, 212-1 Кримінального кодексу. Тобто фактично у нас інакше не буде комплексності для цього питання. Тому дійсно гарна ініціатива, але треба доопрацювати до другого читання. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1080) про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. За – 365, проти – 1, утримались – 1. Будь ласка, покажіть по фракціях.

позафракційні – 24. Дякую, рішення прийнято. Проект Закону прийнято в першому читанні за основу. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1080) про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую, колеги. Рішення прийнято. 304 – за, проти – 1, утрималися – 42. Покажіть по фракціям, будь ласка. "Слуга народу" – 244, "Опозиційна платформа - За життя" – 4, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 8, "За майбутнє" – 16, "Голос" – 14, позафракційні – 18. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (нова редакція) (реєстраційний номер 1076). Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

292 – за, проти – 3, утримались – 43. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. Для доповіді запрошується народний депутат України Підласа Роксолана Андріївна. Шановні колеги, доброго дня. Система ProZorro, яка є системою публічних закупівель, багаторазово доводила свою ефективність і за роки роботи заощадила для держави понад 7 мільярдів гривень. Але сама сфера публічних закупівель – це в першу чергу система правил і принципів, які в 2016 році ми закріпили в Законі України "Про публічні закупівлі". За 3 роки застосування команда реформи виявила багато шляхів вдосконалення та розвитку системи, тому законопроектом 1076 ми змінюємо все, що боліло бізнесу, бюджетним установам і громадянам в новій редакції Закону "Про публічні закупівлі". Це великий законопроект, тому дуже коротко я зупинюся на основних блоках. По-перше, ми зниж уємо поріг обов'язкового застосування закону до 50 тисяч гривень. Незважаючи на прогресивність правил, Дороги будуються шматками по 40 метрів саме для того, щоб уникнути проведення тендерів. Ми це змінюємо. Тепер обов'язковий аукціон – від 50 тисяч Від 0 до 50 тисяч гривень – звіт у системі. Вся інформація про абсолютно всі закупівлі буде доступна в модулі аналітики і її можна буде проаналізувати. Коли вам кажуть, що ProZorro… що з що до ProZorro корупції було менше, ні, шановні. До ProZorro корупції було не менше. Просто тепер її добре видно. І наше завдання як держави та законотворців – домогтися покарання за корупцію на публічних закупівлях. Законопроект 1076 робить перший крок до цього. Ми вводимо відповідальність керівника бюджетної за порушення законодавства у сфері закупівель. Ми боремося з "оскаржувальним тролінгом". Ми не дозволяємо, щоб замовники… Ми Дайте завершити, будь ласка. Дякую, Роксолана Андріївна. Для слова, для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро Андрійович. Шановний голово, шановна президія, шановні колеги! Комітет з питань економічного розвитку розглядував на засіданні 6 вересня 19-го року відповідний законопроект, Закон України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (1076) і прийшов до наступних висновків. Власне, мета цього законопроекту – зробити публічні закупівлі, власне, публічними, тобто доступними публіці, транспарентними і більш прозорими. Крім цього, цей закон покликаний гармонізувати законодавство України у сфері закупівель із директивою Європейського Союзу з питань закупівель, а також з відповідними актами другого і третього етапу Угоди про асоціацію з ЄС. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у висновку від 5 вересня дало наступний висновок, що цей закон може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет з питань антикорупційної політики зазначив, що в проекті акту не виявлено корупціогенних факторів і проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з питань цифрової трансформації у своєму висновку зазначив, що законопроект прийняти за основу і в цілому як закон. Відповідно за результатами обговорення в комітеті народні депутати України, члени комітету, у своїй більшості прийняли рішення внести проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (№ 1076), рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними опрацюваннями. Дякую. Дякую, Дмитро Андрійовичу. Я проза записатись на виступи від фракцій: два – за, два – проти.

Мотовиловець Андрій, політична партія "Слуга народу". 13:28:58 МОТОВИЛОВЕЦЬ А.В. Шановні депутати, я хочу сказати, що вважаю прозорим прикладом реформи: можна зробити щось гаразд, можна побудувати прозору систему, можна побачити, як ми економимо гроші для держави, ми можемо побачити, скільки бізнесу залучено. Але це й ще приклад, що реформи не повинні зупинятись. Сьогодні ви побачили законопроект, це продовження реформ, це зміни, які ми побачили, аналізуючи поведінку як змовників, так і учасників. Система ProZorro створена для бізнесу, для того, щоб підприємець в нашій країні мав право приймати участь, вигравати та заробляти гроші, сплачуючи податки. Прошу вас підтримати даний законопроект та брати приклад у подальших реформах. Дякую. Дякую. До слова запрошується Бондар Віктор Васильович, депутатська група "За майбутнє". надзвичайно важливе питання ми сьогодні розглядаємо, питання публічних закупівель, всю країну бентежить вже 20 з гаком років, бо це найбільш корумпована схема, де завжди на чомусь заробляють. Дуже позитивні зміни, які пропонуються, там, понизити бар'єр, там, прохідний, там, ще якісь речі. Але ми хотіли би все ж таки від всієї групи підняти питання більш масштабне. Ми вже неодноразово, вся країна обговорює, що це за система ProZorro і хто там її власник, як вона функціонує, де держава в цьому процесі. ми все ж таки будемо готувати пропозицію, зараз дамо доручення нашим юристам, аналітикам вийти з пропозиціями до Президента України і подивитися роль і місце держави в цій системі ProZorro - хто отримує від цієї системи кошти.

Держава сплачує роялті за авторські права якимось винахідникам цієї системи ProZorro. Наскільки нам відомо, ми зараз це все будемо перевіряти. І це шалені кошти протягом цілого, кожного року. Держава має контролювати, хто має безпосередній доступ в систему ProZorro, хто наперед наперед бачить підсумки, пропозиції, які надають інші учасники, юридичні особи, які приймають участь в тендері. А це значить створюються умови для корупції, бо ніхто не відслідковує, хто насправді мав попередню інформацію через систему про ті ціни, які надають конкуренти, про ті речі, які існують в тендерній документації. Тобто багато питань. Тому ми пропонуємо, щоб, все ж таки, була державна система ProZorro під, там, наприклад, Міністерство економіки чи, там, Фонд державного майна, де чітко держава би контролювала ці процеси, де чітко би ми контролювали як парламент, що ніякі кошти стороннім особам не виплачуються, авторські права у держави, міністерство контролює ці речі і тоді це було по-державницькі. Тобто треба проаналізувати ці речі. А закон треба підтримувати. Дякуємо. Дякую. Степан Іванович Кубів, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 13:32:09 КУБІВ С.І. Шановний пане Голово, шановна президіє, хочу сказати, що цей законопроект є дуже важливий. Ще в 16-му році 1 серпня, коли ми запроваджували цей законопроект, в цілому ProZorro. Сьогодні ми вже вносимо певні практичні правки і за 3 роки і 4 місяці моєї роботи в міністерстві було достатньо часу, щоб оцінити і слабі, і сильні сторони даного законопроекту. Друге – цей законопроект є євроінтеграційний. І вимога пункту 634 ЄС і плану Уряду на 19-й рік – підтвердження того, що ми сьогодні об’єднуємо зал відповідним законопроектом. Дана система є сильна, вона є прогресивна, але ми вдосконалюємо і час, і вона буде удосконалюватись в перспективі. Перш за все ми захищаємо систему від недобросовісних учасників шляхом зміни механізму оскарження процедури. Друге – ми обмежуємо ціновий демпінг. Заміняємо тендерний комітет на уповноважені особи. Третє, це важливо, – те, що ми виводимо з тіні великий бізнес. Ціна 50 чи більше, добра чи погана – це практика. І я би тут подякував колективу ДП "Прозоро" і Міністерству економічного розвитку за ту спільну роботу, яку ми зробили. Хочу сказати, що цей законопроект на початку 19-го року також він був готовий, але ми удосконалювали, не вдалось нам проголосувати. Тут потрібно ще і врахувати буде на перспективу, під час воєнного стану треба враховувати багато інших закупівель, які потрібно проводити постійно. Безумовно, він не є ідеальним і ми можемо продовжувати його і на перспективу. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, мудрість у всіх житейських справах полягає не в тому, щоб знати, що потрібно робити, а в тому, щоб знати, що робити спочатку, а що – згодом. Це кожна ситуація, це кожне випробування і кожен аспект. Разом з тим хочу сказати, що комітет в нас працює злагоджено, професійно і не політизовується. І це є успіх, який ми повинні рухати і на перспективу. Навіть і ріст економіки в ІІ кварталі – це підтвердження… ГОЛОВУЮЧИЙ. І продовження на перспективу. Разом з тим хочу сказати, що цей законопроект взагалі треба підтримувати в цілому. Але враховуючи те, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради дало на трьох сторінках застереження, також сьогодні ранком на мене особисто, на пана Таруту є звернення Федерації роботодавців. Я пропоную підтримати його в першому читанні, скоротити, пане Голово, і на слідуючий тиждень прийняти в цілому. Дякую. Вельмишановний пане голово! Шановні народні депутати! Я також є членом Комітету з питань економічного розвитку. Ми, безумовно, розглядали цей законопроект. Він є значним по обсягам і він багато в чому дублює уже існуючий Закон України, який є, "Про публічні закупівлі". Але є і слушні туди пропозиції і зауваження. Власне, вони були озвучені на комітеті, під стенограму. І я звертаюся до вас, пане голово. Ми підтримаємо його і політична партія "Опозиційна платформа - За життя" буде голосувати в першому читанні. Але, оскільки, у нас були озвучені і пропозиції і зауваження і вони в принципі уже є в комітеті, пропозиція, по скороченій процедурі, також його після першого читання, щоб ми його могли доопрацювати. І зробити не те що… От у нас було, між іншим, на комітеті прозвучало, що це скоріше "тюнінг", а ми потребуємо серйозних структурних реформ і модернізації цієї сфери. Тому будемо голосувати в першому читанні і будемо підтримувати його за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Железняку Ярославу Івановичу, фракція політичної партії "Голос". Доброго дня, колеги! Це, напевно, дуже позитивний сигнал те, що ми, нарешті, розглядаємо законопроекти, який не спотворює ProZorro, як це було минулі три-чотири роки, а той, який покращує цю систему. ProZorro – це та реформа, якою ми можемо пишатися. Це та реформа, яку світ декілька раз визнав, як Україна перша за нею. І наше завдання зробити все можливе для того, щоб покращити цей законопроект, покращити цю систему, розповсюджувати її на більш широке впровадження. І зробити ту трансформацію "держави в смартфоні", про яку багато політиків нам розповідали. Я тільки закликаю, щоб під час доопрацювання цього законопроекту, у нас теж є пропозиції, які треба врахувати. Не пропустити різні цікаві пропозиції від деяких депутатів щодо створення посередників, впровадження електронних майданчиків та все інше. Я впевнений, що цей законопроект має бути прийнятий. І таким, щоб ми і далі намагалися і пишалися цією системою. Дякую. Дякую, Ярославе Івановичу. Всі бажаючі виступили, чи "Батьківщина" ще з мотивів буде виступати? Ні? Якщо обговорення питання завершено, пропоную переходити до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту Закону (реєстраційний номер 1076) про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (нова редакція). Прошу підтримати на проголосувати. Шановні колеги, давайте трішки тише. Дякую. Прошу підтримати та голосувати.

За-351 Проти – 0, утрималися – 0. Дякую. Рішення прийнято. Прошу показати по фракціям. "Слуга народу" – 239, "Опозиційна платформа – За життя" – 21, "Європейська солідарність" – 18, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 19, позафракційні – 24. Рішення прийнято. Проект закону прийняти в першому читанні за основу. Шановні колеги, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосування пропозицію про скорочення на наполовину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер…) Артур Володимирович Герасимов, якщо можна, тише. Дякую. (Реєстраційний номер 1076) Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель (нова редакція). Прошу підтримати та голосувати. За-310 Проти – 0, утрималися – 22. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд внесено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (реєстраційний номер 1050). Шановні колеги! Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. За-281 Проти – 2. Утрималось – 40. Дякую. Рішення прийнято. Для доповіді запрошується народний депутат України Кубраков Олександр Миколайович. Доброго дня, шановна президія, шановні депутати! Щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (реєстраційний номер 1050) від 29.08.19. Законопроектом пропонується усунути неузгодженості між законами "Про ліцензуванню видів господарської діяльності" та Законом "Про телекомунікації". Закон про ліцензування передбачав, що з 1 січня 2018 року телекомунікаційні оператори перестануть отримувати ліцензії згідно з профільним Законом "Про телекомунікації", при цьому відповідні зміни в Закон "Про телекомунікації" так і не були внесені. Внаслідок цього на сьогодні телекомоператори продовжують отримувати ліцензії на наступні види діяльності: фіксований телефонний зв'язок, використання бездротового доступу, мобільний телефонний зв'язок і так Навіть де ринок при цьому сплачує за ці види діяльності ще певні кошти, хоча вони не бюджетувались в проекті бюджетів 18-го-19-го років. Крім того законопроект передбачає перехід з дозвільного на повідомчий принцип набуття права діяльності у сфері телекомунікацій. Щоб розпочати діяльність на ринку оператору необхідно повідомити лише профільного регулятора РНКЗІ про початок такої діяльності. Зараз процедура інша, тобто вони повідомляють і регулятор надає рішення, підтверджує, що вони можуть розпочинати діяльність. Також цей проект забезпечує виконання Угоди про асоціацію з ЄС в частині відміни регуляторних бар'єрів доступу до ринку телекомунікаційних послуг профільний комітет Верховної Ради України

Дякую. Дякую, Олександре Миколайовичу. Слово для співдоповіді надається заступнику голови комітету з питань цифрової трансформації Фєдієнку Олександру Павловичу.

Шановні президія, шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації розглянув на своєму засіданні 5 вересня 2019 року проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері телекомунікації, (реєстраційний номер 1050), поданий 29.08.2019 року народним депутатом України Кубраковим Олександром Миколайовичем та іншими. Законопроектом пропонується: усунути неузгодженості, що існують між нормами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", а саме пункт 8 частини першої статті 7 Закону України "Про телекомунікацію" в частині ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, частині сім статті 42, оскільки відповідно до частини другої статті 21 Закону "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензування у сфері телекомунікацій втратило чинність 1 січня 2018 року. Тоді як у Законі "Про телекомунікації" ця норма залишилась. Прийняття законопроекту дозволить прибрати правову колізію, скасувати застарілі обмеження, спростити процедуру створення бізнесу у сфері телекомунікації. Враховуючи зазначене комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України: прийняти за основу та в цілому як закон як закон проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері телекомунікації, 1050), поданий 29.08.2019 року народним депутатом України Кубраковим Олександром Миколайовичем та іншими. Прошу підтримати. Дякую за увагу. Дякую, Олександре Павловичу. Прошу фракції записатися: два – за, два – проти.

Доброго дня! Прошу передати слово Роксолані Підласій. ГОЛОВУЮЧИЙ. Роксолана Андріївна Підласа, включіть, будь ласка, мікрофон. Чи з трибуни? З трибуни, з трибуни. Шановні колеги, я хочу вас закликати підтримати проект 1050, тому що він дійсно усуває різночитання законодавства, яке сьогодні створює невиправданий тиск на бізнес. Дійсно, з 1 січня 2018 року немає в нас ліцензування телекомунікаційних послуг, але ліцензії продовжують вимагатися і видаватися. І це за даними Офісу ефективного регулювання, тільки за 2018 рік компанії телекомгалузі сплатили близько 13,5 мільйонів гривень за ліцензії на види діяльності, які вже такої такої ліцензії не потребують. Вартість однієї ліцензії складає від 340 гривень для проводового радіомовлення і до 9 мільйонів гривень для міжнародного фіксованого зв’язку. Якщо ми говоримо, що нам потрібна дерегуляція в країні, що ми робимо "державу в смартфоні", то нам потрібно усувати Ю.Л. Прошу передати слово Кірі Рудик.

Ми хочемо сказати, що фракція "Голос" завжди за створення умов для бізнесу. Покращення умов для бізнесу, а також ми підтримуємо дерегуляцію. Тому ми підтримуємо цей закон. Дякую. Дякую. Степан Іванович Кубів, фракція "Європейська солідарність". Шановний пане Голово, шановна президія, шановне міністерство, перший заступник міністра економічного розвитку, колеги! Перш за все, дякую Міністерству економічного розвитку, тому що весною ми ще розробили цей законопроект, він є дуже важливий, тому що ми говоримо про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, трьох законопроектів: про телекомунікації, про радіочастотний ресурс країни і про ліцензування видів господарської діяльності. Друге - це важливий законопроект для малого і середнього бізнесу. І, разом з тим, хочу сказати, що Верховна Рада, яка сьогодні розглядає питання, правильно рухається в плані ведення легкості бізнесу. Чотири роки тому це було 156-е місце чи 5-е, зараз ми маємо 71-е місце. Але поле для діяльності є ще дуже велике. Ми провели були урядом Кабмінів, які полегшують фактично бізнесу для малого і середнього і в цілому для бізнесу України. Хочу сказати, що ми обговорювали вчора на фракції політичної партії "Європейська солідарність", ми будемо підтримувати пропозицію комітету. Ясно, цей законопроект бажано би проголосувати було і в цілому. Я пропоную, перше, пане Голово – скоротити терміни розгляду. А, друге – враховуючи, що Головне науково-експертне управління і ряд народних депутатів дало свої застереження і зауваження, прошу прийняти в першому читанні. Дякую. Дякую, Степан Іванович. Слово надається з мотивів Івченко Вадиму Євгеновичу, фракція "Батьківщина". Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ви знаєте як відбувалося в 15-у році, коли ми в поспіху голосували так звану дерегуляцію, А потім виникають питання, в сільському господарстві безпосередньо у імпортерів, які завозили на дослідницькі цілі різні пестициди, виникло питання. Санепідемстанція в МОЗі, виникли питання. І сьогодні дійсно є питання у бізнесу, який займається в сфері телекомунікацій. І вони чекають, без Верховної Ради вони не можуть вирішити це питання, і вони чекають, коли ці неузгодженості, які були в Законі про ліцензування, ми виправимо в Законі про телекомунікації. Закону з телекомунікаціями сьогодні комісія видає ліцензії, продовжує термін цих ліцензій, видає дублікати і так далі. І бізнес стикається постійно з цими бюрократичними перепонами. Нам головне, ми будемо голосувати за основу, але головне, щоб ми не втратили якість тих, хто надає ці послуги: це Інтернет-провайдери, це мобільні оператори і так далі. І ми готуємо правки саме для того, щоб ми не втратили від повідомлюючої системи…

де, як вони працюють, де ми можемо якісно використовувати ці послуги, де ми не можемо. Тому давайте ми допрацюємо в найкоротший термін і внесемо ті правки, які прийдуть на покращення якості цих послуг. "Батьківщина" буде голосувати за основу. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючі? Тарас Іванович Батенко, депутатська група "За майбутнє". Включіть, будь ласка, мікрофон з місця. Шановні друзі, депутатська група "За майбутнє" підтримає будь-який законопроект, який наближає нас до повної дерегуляції усіх галузей економіки України. І ми за те, щоби створювати нормальну площадку для якісної конкуренції усіх галузей, у тому числі і телекомунікаційного простору. Тому очевидно, що цей законопроект кінцево мав би усунути проблему законодавчої колізії. Ми тут проблем не бачимо, тому ми голосуємо "за". Єдине прохання, щоби ми працювали, як і в інших законопроектах, по процедурі скороченого розгляду даного питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Обговорення питання завершено, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1050) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. Рішення прийнято. 338 - за, проти – 0, утримались – 0. Покажіть, будь ласка, по фракціям. 234 – "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" – 20, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 14, "Голос" – 20, позафракційні – 16. Рішення прийнято. Проект закону прийнятий в першому читанні за основу. Шановні народні депутати, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту, реєстраційний номер 1050, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Прошу підтримати та проголосувати.

295 - за, проти – 2, утримались – 14. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія "Слуга народу" – 234, "Опозиційна платформа - За життя" – 2, "Європейська солідарність" – 18, "Батьківщина" – 6, "За майбутнє" – 9, "Голос" – 17, позафракційні – 9.

кнопочки, тому просять зарахувати голос "за" по проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів щодо вдосконалення публічних закупівель (№1076) народний депутат Чорноморов. Просить зарахувати голос "за" за проект 1009 народний депутат Клочко, мій голос як "за" за скороченою процедурою проекту Закону номер 1076 народний депутат …………, якщо я неправильно прочитав, вибачте, тому що почерк розібрати складно. Також прийшла на Голову Верховної Ради Разумкова, що особисто був присутній на вище зазначеному засіданні 29 серпня, однак не спрацювала картка, від народного депутата Чорного і просить прийняти до відома вище зазначену інформацію та здійснити відповідні зміни у моїй персональній сторінці на офіційному сайті Верховної Ради України щодо моєї присутності. не спрацювала чомусь на реєстрацію у народного депутата Устенка, теж просить долучити, і від народного депутата прошу врахувати голос як "за" про проект Закону про особливу процедуру усунення прецеденту (імпічмент)(№ 1012). Всі заяви поки подані, якщо будуть інші, ми також в кінці дня будемо зачитувати для того, щоб ця інформація була взята до відома, вона звичайно не впливає на результати голосування, але таким чином народні депутати можуть висловити свою позицію з тих чи інших питань. Дякую. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, у нас залишилося три хвилини до кінця нашого ранкового засідання Верховної Ради, тому я пропоную на три хвилини закінчити раніше нашу роботу. Зустрічаємося о 16 годині. Прошу всіх не запізнюватися. Дякую. Дякую.